Idemo na sljedeću točku Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o programu prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Crne Gore u okviru komponente prekogranična suradnja programa IPA za 2007. godinu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 262 Raspravu proveli Odbori za financije i državni proračun, zakonodavstvo, razvoj i obnovu. Državni tajnik Milivoj Mikulić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. u ovom paketu posljednji konačni prijedlog zakona o potvrđivanju sporazuma. Radi se o financijskom iznosu od otprilike 400 tisuća eura darovnice za Republiku Hrvatsku, financijski omjeri su jednako kao i za prethodne zakone. Prioriteti su kao što je evo gospođa Pejčinović-Burić rekla. Prioriteti su gospodarski razvoj, turizam i to piše sve u materijalima. Ono što je bitno u ovome, dakle imat ćemo i u ovome slučaju imat ćemo područni ured odnosno antenu u Kotoru. Dakle, namjera je kompletnog ovog programa biti čim bliži potencijalnim korisnicima. I zato, kad pogledate u kompletu imat ćemo četiri područna ureda. Imamo već formirana kao što sam rekao zajednička tehnička tajništva. U brojčanom iznosu to je 24 ljudi koji trenutno rade na ovome i planiramo napraviti jedan čitav set promocije, promocije, prezentacije ovih programa na terenu. Krenuli smo iz Vukovara a namjera je još barem u četiri mjesta uz granice, dakle napraviti ovakve prezentacije i napraviti njih nekoliko sa dakle u zemljama susjednim, dakle zemljama Evo, to je ono najkraće nakon evo četiri, mislim da je slika, nadam se da je slika slikovito predstavljena oko sva četiri programa. Zahvaljujem se. **Šeks, Vladimir

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Mislim da je što se tiče vrste programa sve već rečeno. Dakle, još jedan program sa susjednom zemljom, sa Crnom Gorom iznos iz darovnice iznimno izdašan uzme li se u obzir da je županija koja izravno može koristiti ova sredstva Dubrovačko-neretvanska županija a da je pridružena Splitsko-dalmatinska. Dakle, u ovom slučaju su samo dvije županije koje mogu koristiti novce pa kad kroz tu prizmu gledate zaista radi se o jednoj dobroj svoti novca. Područja su ista zapravo praktički, vrlo slična dakle o razvoju gospodarstva, zaštiti okoliša, prirodne i kulturne baštine, svakako turizam. Mislim da ne treba posebno objašnjavati, i kulturni prostor obzirom na koje dvije županije u Republici Hrvatskoj se odnosi ali i mali projekti razvoja prekograničnih zajednica. Dakle, još jedan sigurno značajan projekt za područje koje je već do sada surađivalo posebno u ovom segmentu suradnje dakle Dubrovačko-neretvanska županija. Ona je imala u ranijim programima koje je koristila Republika Hrvatska tzv. Program "triju", dakle suradnje sa trima zemljama Hrvatska, Bosna i Hercegovine Crna Gora. Radilo se prije svega u tom pogledu o nekim projektima iz područja vodnog gospodarstva, zaštite okoliša. Mislim da je sasvim razvidno koliki je interes i korist za Republiku Hrvatsku iz ovog programa. I evo, u tom smislu da ne ponavljam ono što vrijedi za ovaj program kao i za programe sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom i onaj program multilateralni za Mediteran i jugo-istočnu Europu. Dakle, sigurno najvažnija poruka bi bila što više se informirati, što više u ovome sudjelovati jer zaista Hrvatska nije daleko od članstva u Europskoj uniji ako smo u osnovnoj školi, ja bih rekla da smo na maloj maturi i da vrlo brzo moramo jednim jednim ubrzanim ritmom proći i srednju školu a fakultet će biti kad budemo koristili strukturne fondove. Evo, klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje ovog zakona. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Frano Matušić. Izvolite. Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče. Naravno da podržavam donošenje ovog zakona, ali želio bih istaknuti nekoliko stvari koje mi se čine važnim vezano uz ovu suradnju, dakle prekograničnu suradnju Hrvatske i Crne Gore. Mislim da je apsolutno hvale vrijedno sama činjenica da je na raspolaganju 400 tisuća eura i sa hrvatske strane i sa crnogorske strane ali je značajno to i za Hrvate koji žive u Crnoj Gori, prije svega u užem prostoru Boke Kotorske, dakle prostoru koji je usko vezan na neki način i prema Dubrovačko-neretvanskoj županiji. I stoga mislim da će upravo ovo biti prilika na neki način da se i gospodarski i povežemo ali i damo priliku našim sunarodnjacima koji žive u Crnoj Gori, naravno i ostalima koji se žele dokazati žele dokazati ovim projektima i koji žele napraviti zapravo suradnju da se gospodarski razvijaju naravno i u drugim područjima koja obuhvaća ovaj zakon kao što je zaštita okoliša i što nam se čini izuzetno važnim. Evo, stoga mislim da je značajno naglasiti da je riječ ipak o značajnim sredstvima jer kad se uzme u obzir proračun Dubrovačko-neretvanske županije onda se može vidjeti da je to za tu županiju doista i značajno i u tom smislu vjerujemo u uspjeh projekata koji će se sasvim sigurno pojaviti u okviru ovih programa. Znam da postoji veliki interes dubrovačkih gospodarstvenika i gospodarstvenika iz županije. I u tom smislu evo podrška doista ovom zakonu koji će značiti jedan iskorak i u suradnji ali i u gospodarstvu i u svim onim projektima koji su navedeni ovdje. Hvala lijepo.